otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 193. a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim

članu 192. stav 3. a shodno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Da li predlagač, narodni poslanik Zoran Babić, želi reč?

i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SDA Sandžak PDD podnela je predlog u vezi sa odlukom o imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Naime, prema dostavljenom predlogu za manjinski poslanički klub SDA Sandžak PDD predviđeno je mesto zamenika člana Republičke izborne komisije. Međutim, ono o čemu se u ovom slučaju nije vodilo računa jeste da je preskočeno nekoliko važnih činjenica i predlažemo Skupštini da uzme te činjenice u obzir i da ovom prilikom promeni princip raspodele za sastav Republičke izborne komisije.Naš predlog jeste da manjinskim strankama koje imaju svoje poslanički klub po automatizmu pripadne mesto člana RIK, a da manjinskim strankama koje nisu u sastavu nekog poslaničkog kluba po automatizmu pripada mesto zamenika člana RIK.Tražimo izmenu ovog principa zato što su u ovom postojećem predlogu manjine postavljene u inferioran položaj

manjinska lista ima šest poslaničkih mandata. Stoga se za manjine ne može uzimati model određivanja broja, odnosno kvote od broja 250, jer na ovaj način manjinske stranke ne mogu da konkurišu većinskim i to je, kao što možete svi da primetite, jedan očigledan vid diskriminacije.Dosadašnja praksa sa odborima i drugim skupštinskim telima govorima da trenutno ne postoji dovoljno razumevanja za potrebe manjinskih parlamentarnih stranaka, jer je do sada na sve načine manjinama znatno i maksimalno sužen zastupnički prostor u ovom predstavničkom vas da uzmete ove sugestije u obzir, jer u suprotnom ovakav predlog za nas koji predstavljamo u ovom parlamentu manjine on je neprihvatljiv. Hvala. Zahvaljujem poslaniku Imamoviću na diskusiji. Uzela sam u obzir njegov dopis, ali niste formalizovali sve ovo što ste rekli putem amandmana, tako da ne možemo sada o tome da glasamo.

na početku ovog mandata dobili smo kao šefovi poslaničkih grupa predlog za izbor delegacija odbora i predlog za novi sastav RIK, gde je predviđeno kako se između poslaničkih grupa deli sastav RIK. U tom predlogu koji je danas formalizovan tako što su sve poslaničke grupe predložile imena za sastav RIK-a, naveden je član Zakona o izboru narodnih poslanika, član 29. stav 4, koji kaže da ni jedna politička stranka, stranačka koalicija ili druga politička organizacija ne mogu imati više od polovine članova u stalnom sastavu svih organa za sprovođenje izbora.Nažalost, o ovome nismo imali prilike da razgovaramo na kolegijumu, a naša primedba je da po ovom predlogu lista koja je na ovim izborima osvojila najveći broj glasova i mandata, „Budućnost u koju verujemo“, ima od 34 člana člana RIK-a 20 članova u ovom predlogu koji je danas pred nama.Postavljam pitanje – šta ćemo sa ovim članom 29. stav 4. i šta će se desiti ukoliko neko ospori sastav RIK-a na nekim narednim izborima? Naravno, razumem da može da usledi kao argument da je ovo sada podeljeno po poslaničkim grupama, političkim strankama i da ne znamo kako će izgledati na nekim narednim izborima raspored koalicije i kako će se izlaziti na te izbore, ali bojim se da smo ovim ušli u jednu zonu koja može da dovede u pitanje regularnost izbora koje, kada se ti izbori dese, a ostane ovakav sastav, pa budu neke koalicije, a sastav se izmeni, neko može da dovede u pitanje regularnost izbora.Upravo želim da nešto govorim o tome šta može da se desi kada se dovede u pitanje regularnost izbora. Pre dve godine i nekoliko dana, sadašnji predsednik i premijer naše države, na stepenicama ispred ovog parlamenta izašli su i iz jednog džaka istresli glasačke listiće i rekli su da je to najveća krađa koja se desila u istoriji višestranačja Srbije, da se dogodila na svih 9.000 biračkih mesta, da je u tome učestvovao kao nalogodavac Boris Tadić, da je to sprovodila DS i ostale stranke u koaliciji.Tu se nije stalo. Tada je sadašnji predsednik države izgovorio da se zna da je u Poljskoj štampano na stotine hiljada glasačkih biračkih listića

Govorim zato što u predlogu koji danas imamo pred nama nalazi se šest članova RIK-a iz 2012. godine koji su tada bili optuženi da nisu u skladu sa zakonom sprovodili izbore.Pitam

ako to nisu učinile bilo koje nadležne službe, ako nemaju presudu. **Marko Đurišić** Govorim o tome da nadležne službe nisu to uradile, a govorim o tome nekoliko puta u današnjoj raspravi ministar pravde je govorio o odgovornosti… **Maja Gojković**

od strane, tada kandidata, sada predsednika države i premijera. Ne znam šta u mom govoru nije istina i gde ja na bilo koji način nekoga vređam. **Maja Gojković** Molim vas da se držite teme dnevnog reda. Videli ste kako je izgledala prva tačka dnevnog reda kada su svi predsedavajući dozvolili da se govori

ima 20 od 34 člana, a zakon jasno kaže da nijedna politička stranka, stranačka koalicija, ne može da ima više od polovine članova u stalnom sastavu svih organa. To se odnosi i na RIK.Govorim vam o tome šta se dešava kada se osporava zakonitost u radu RIK i govorim o konkretnoj situaciji kojoj smo svi bili svedoci. Tražim da mi date pravo da iskoristim vreme koje imam na raspolaganju, da obrazložim i da govorim o temi. Nigde nisam govorio van teme, koliko jedna politička diskusija može da se vodi.Žao

ovoj temi. Pošto sada prvi put imam priliku da govorim o tome, morao sam ovde to da govorim. Ovaj sastav RIK, ako pogledamo i naredne tačke dnevnog reda, baviće se izborima, ako usvojimo taj zakon, za savete nacionalnih manjina. Možda će se u budućnosti baviti i nekim drugim izborima. **Maja Gojković** Molim vas da se vratite na temu. Sada smo prešli već na tačku dnevnog reda koju nismo uopšte… razne izbore, osim izbora za narodne poslanike i predsednika Republike, sada sprovodi, kako vi to predlažete, a verujem da će to biti usvojeno. Govorim o tome da ako ostane ovako predložen sastav i ovakve proporcije, dovešće se u pitanje regularnost izbora, a regularnost izbora kada je dovedena poslednji put pred građane u pitanje, imala je ozbiljne posledice i nesigurnost i najavu skupova, protesta na ulici. Želim da mi to izbegnemo. Želim da se ovaj predlog povuče, da se usaglasi sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, kako ne bi imali situacije kakve smo imali u prošlosti ponovo. Hvala. **Maja Gojković** Javnosti radi, dobila sam izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo koji je razmotrio Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova RIK, koju je podneo narodni poslanik Zoran Babić i smatram da je Predlog odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Što

su snažne institucije, gde svako radi svoj posao, gde optužnicu ne podižu političari, već optužnicu podižu tužioci. Verujem da živim u zemlji gde se zna čija su koja ovlašćenja, tako da je bila malo trapava interpretacija prethodnog govornika da neko ne može da bude član RIK, jer je u nekom trenutku optužen od strane sadašnjeg predsednika države i predsednika Vlade. Optužnice podižu tužioci, u istragama učestvuju istražni i policijski organi i verujem da samo na taj način možemo da budemo uređena, pristojna i normalna država.Ne bih želeo da i jednim gestom, u ovoj sali, ili bilo gde, opteretim bilo koji sudski postupak koji je u toku. je u toku. Mnogo puta smo do sada bili svedoci kada su politika i političari, tajkuni i biznismeni naručivali hapšenja, naručivali optužnice, obračunavali se, preko države se obračunavali sa neistomišljenicima ili onima koji su im zasmetali u ostvarivanju interesa.Sećajući interesa.Sećajući se nekih godina u koje nas je kolega vratio, mislim da posle nekih kampanja i posle stvari koje su izrečene i o Tomislavu Nikoliću, i o Aleksandru Vučiću, neke ljude u Srbiji bi zaista trebalo da bude stid. Neke koji su formirali takvu kampanju. Neke koje su takve reči upućivali. Neki koji su javnost ubeđivali u nešto to nema nikakve veze sa istinom, a sve zarad ostanka na vlasti, bahaćenje u toj istoj vlasti. Zarad toga što su vlast smatrali kao sudbinu.Što se tiče još jedne kritike, koja je ovde upućena za SNS, Srbija

i nacionalnim, i verskim, i svakim drugim različitostima. Mislim da je to kvalitet i potencijal našeg društva. Da smo u budućnosti bili svedoci mnogih ružnih stvari u onim rovovima koje smo kopali između nas, dokazujući se ne znam kome, različitosti našeg društva i nacionalne, i verske, i svakakve druge su vrednost, potencijal i nešto čime se kao država, kao društvo, kao narod ponosimo.Ne prihvatam to što je provejavalo iz govora uvaženog kolege da neko ima pravo na tapiju na nacionalne manjine. manjine. SNS je u jednom dijalogu, koji vodi sa svim predstavnicima političkih stranaka, i taj dijalog je neophodan i obavljaće se i u budućnosti,

tog odnosa države prema nacionalnim manjinama, a mislim da ćemo već u popodnevnim satima govoriti o Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnim manjina. Zakon koji je zaista jedan dobar, kvalitetan zakon, i to ne govori samo Vlada, kao predlagač, već i predstavnici nacionalnih manjina.Samo ljudi, koji su nekada u prošlosti posegnuli možda za remećenjem i možda za korigovanjem izbornih rezultata, mogu na taj način gledati u budućnost. u budućnost. Za SNS su izborni rezultati svetinja, i onda kada su dobri, i onda kada su za političku opciju možda manji od očekivanog, ali su svetinja zato što su glas naroda, zato što pokazuju volju građana Srbije, a mi smo ovde baš zbog tih istih građana Srbije, a ne samo

argumente i za neke nove alibije za loše izborne rezultate ili za ne prihvatanje politike koju kandidujete pred građane Srbije, a onda će biti možda kriva RIK, što apsolutno

uđu i predstavnici, odnosno manjinske stranke, koje su u sastavu parlamentarnih klubova, jeste upravo ovaj budući Zakon

Manjinske stranke su teškom mukom ušle u ovaj parlament, zahvaljujući Zakonu o izboru narodnih poslanika po kome ne postoji cenzus za izbor narodnih poslanika sa manjinskih lista i time dolazim do glavne kritike koju imam na račun govora mog prethodnika, a to je da neke stranke ne mogu imati tapiju tapiju na manjinsko pitanje. Kažem da manjinske stranke i te kako imaju tapiju da se bave manjinskim pitanjima zato što su po zakonu i Ustavu ove zemlje registrovane i ovlašćene da se bave pitanjem nacionalnih manjina. Prosto ne želim da verujem da je moj uvaženi kolega želeo da to ustavno i zakonsko pravo uskrati strankama nacionalnih manjina.Dakle, parlamentarne stranke nacionalnih manjina i te kako imaju tapiju da se bave manjinskim pitanjima i baviće se bez obzira koliki prostor će dobiti, iako je

ako nadležni organi žele da se bave istragom o tome šta je bilo pre dve godine, a verujem da je to u interesu svih nas da se te ozbiljne optužbe koje su tada iznete razjasne do kraja i da ne moramo da se stalno vraćamo u prošlost i govorimo o tome šta je bilo i kako je bilo, da se razjasne. Apsolutno se stavljam na raspolaganje državnim organima. Ne pozivam se na imunitet i molim da se ispita koja je bila moja uloga u toj velikoj izbornoj prevari, kako je tada rečeno. Hvala. Zaključujem jedinstveni pretres.Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.Poštovani narodni poslanici, pošto smo obavili jedinstveni pretres o 2. tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.U skladu sa ovom odredbom, određujem ponedeljak, 12. maj 2014. godine sa početkom u 14,31 časova, kao dan za glasanje o 2. tački dnevnog reda ove sednice, odnosno o Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Poštovani